Съобщения: На 17 април 2019 г. на Народното събрание е предоставена разработена и приета от Икономическия и социален съвет резолюция на тема: „Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз 2021 – 2027 г.“. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е предоставен на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по икономическа политика и туризъм и е на разположение на народните представители

март 2019 г. Приет е на първо гласуване на 4 април 2019 г. Кой ще ни запознае с Доклада за второ четене? Заповядайте, доктор Адемов. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Позволете ми най-напред да направя процедурно предложение за допуск в залата на господин Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика, госпожа Петя Малакова – началник-отдел в Министерството на труда и социалната политика; госпожа Снежана Малакова и господин Драгомир Драганов – директори на дирекции в Националния осигурителен институт. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване за допуск в залата.

едновременно с подаването на заявление за отпускане на пенсия, свързана с трудова дейност, с начална дата след 31 декември 2018 г., лицето има право да избере размерът на пенсията му да бъде определен с индивидуален коефициент, изчислен по реда на чл. ал. 4 – 7, ал. 10, т. 1 и ал. 11, ако това е по-благоприятно за него. В тези случаи към заявлението задължително се прилагат документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 1 януари 1997 г., и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж след тази дата до 31 декември 1999 г. включително. Когато за времето след 31 декември 1996 г. или за част от него не са представени документи за брутно трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски, се ползват данните по чл. 5, ал. 4, т. 1. (2) 6-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата с подадени заявления за отпускане на пенсия, свързана с трудова дейност, с начална дата след 31 декември 2018 г., както и тези, на които е отпусната такава пенсия до влизането в сила на този закон, може да упражнят еднократно правото си на избор по ал. 1, като в тези случаи пенсията се отпуска в новия размер от същата начална дата, ако това е по-благоприятно за съответното лице.“ Изказвания? Заповядайте, госпожо Ангелова за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Заедно с колегите народни представители доктор Хасан Адемов и доктор Калин Поповски сме направили допълнение в Законопроекта, с което се гарантира правото на лицата да получат по благоприятния, по-високия размер на пенсията в случаите, когато са подали заявление за пенсиониране след 31 декември 2018 г., в случаите, в които им предстои пенсиониране до 1 януари 2023 г., направили са избор размерът на пенсията им да бъде изчислен с индивидуалния пенсионен коефициент по действащата нормативна уредба до 31 декември 2018 г. и са представили документи за три последователни благоприятни и избрани от тях най-добри години преди 1997 г.

коефициент на база осигурителния доход от 2000 г. до датата на пенсиониране на лицето. Двата размера ще бъдат съпоставени и служебно ще бъде определен по благоприятният, по-високият размер на пенсията, така че да бъде в полза на лицето, което ще се пенсионира.

лицата, които са подали заявление за пенсиониране след 31 декември 2018 г. или на които им е отпусната пенсия, ще имат

Това могат да го направят до 6 месечен срок от влизане в сила на тази нова разпоредба. Този законопроект, който след малко се надявам, че ще бъде подкрепен от народните представители, има положителен за всички заинтересовани лица, за тези, които са подали заявление за пенсиониране след 31 декември 2018 г. и им предстои пенсиониране. С промяната, която правим, лицата ще имат право на избор, което ще гарантира в максимална степен справедливост и защита на техните осигурителни права. Искам още веднъж да подчертая и да стане ясно, че нито едно лице, което е подало заявление за пенсиониране след 31 декември 2018 г. и на което му предстои да се пенсионира, няма да бъде ощетено с нито една стотинка.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Предложението, което правим с колегите, и Законопроектът, който е предложен на Вашето внимание, на практика тушира напрежението, което беше създадено след Нова година във връзка с новия начин на изчисляване на индивидуалния коефициент, при който влизаха единствено и само годините след 1 януари 2000 г. до датата на пенсиониране. На практика никой няма да бъде ощетен при изчисляването на размера на пенсията. Всички български граждани, на които им предстои да бъдат пенсионирани през тази и през следващите години, трябва да бъдат спокойни, че няма да им се намали размерът на пенсията. Благодаря, уважаеми доктор Адемов. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на Параграф единствен

предложение за допускане в залата на господин Людмил Димитров – държавен експерт в Министерството на труда и социалната политика, и госпожа Тонислава Сотирова – началник-отдел в дирекция „Социално включване“ на Министерството. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, доктор Адемов. Моля, режим на гласуване по така направената процедура за допуск.

Гласували 101 народни представители: за 99, против 1, въздържал се 1. Предложението е прието. Моля, поканете гостите в залата.

въз основа на приетите на първо гласуване на 3 април 2019 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-13, внесен от народния представител Искрен Веселинов и група народни представители на 6 март 2019 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 954-01-15, внесен от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители на 19 март 2019 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

Получаването на месечни социални помощи се обвързва със: 1. полагането на общественополезен труд от безработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в дирекция „Бюро „Бюро по труда“, и участието им в обучение за ограмотяване и/или повишаване на квалификацията, освен в случаите на майчинство или когато здравословното състояние на лицето не позволява това; това; 2. редовното посещаване на детска градина или училище от детето или ученика в задължителна предучилищна или съответно училищна възраст съобразно формата на организация или на обучение, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.“

в момента възлагаме на Агенцията за социално подпомагане, защото този Закон за социално подпомагане се администрира от Министерството на труда и социалната политика, че АСП никога не е извършвала обучение за ограмотяване. Това се прави от структурите на Министерството на образованието и науката. Никога Министерството на труда и социалната политика не е провеждало каквито и да са форми на ограмотяване! Така че това, което сме записали тук, в никакъв случай не означава, че може да бъде изпълнено, тъй като те нямат административния капацитет да извършват онова, което сме записали в текста. Иначе трябва да отбележим, че през последните пет години с 40% са намалени месечните социални помощи. Социално подпомагане по Закона за социално подпомагане в България получават по-малко от 30 хиляди човека средногодишно, като за 2019 г. са предвидени около 32 милиона. Тоест тази група български граждани, които самостоятелно не могат да задоволят основните си жизнени потребности, в никакъв случай не са тези, които източват по какъвто и да е начин осигурителната система. На следващо място, искам да запозная народните представители с едно публикувано решение на Европейския комитет по социални права на 27 март 2019 г. Става въпрос за следното. На 27 март 2019 г. беше публикувано решение на Европейския комитет по социални права по жалба срещу България, с което Комитетът установява, че прекратяването на месечните помощи за деца, които не посещават училище, противоречи на Европейската социална харта на Съвета на Европа. С решението си Комитетът намира нарушение на чл. 16 от Хартата, гарантиращ правото на семействата на социална, правна и икономическа закрила. Той посочва, че мярката по спиране за срок от една година и евентуалното прекратяване на семейните помощи за деца поради отсъствие от училище има наказателен характер и увеличава икономическата и социална уязвимост на засегнатите деца. По тази причина Комитетът единодушно приема, че съответната законова мярка не е пропорционална на иначе легитимната цел, която преследва борбата с отпадането от училище. Искам да заявя ясно: никой от „Движението за права и свободи“ не е против това децата да посещават училище от най-ранна детска възраст. Ясно е, че това трябва да бъде направено с търсене на баланс между санкциониращите и подкрепящите мерки. Според нас такъв баланс не е направен Благодаря Ви, уважаеми доктор Адемов. Реплики? Заповядайте, госпожо Ангелова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми доктор Адемов, не съм съгласна с една част от Вашето изказване, а именно, че АСП не изпълнява програми програми за обучение и ограмотяване. В текста, който разглеждаме и който е на нашето внимание – чл. 2, ал. 4, става въпрос, че получаването на социални помощи се обвързва с на общественополезен труд от безработните лица в трудоспособна възраст, регистрирани в Бюрото по труда, и участието им в обучение за ограмотяване или повишаване на квалификацията. Никъде в текста не е визирано, че Агенцията за социално подпомагане извършва тези обучения за ограмотяване или повишаване на квалификацията. Този текст се отнася само по отношение на критерии за изплащане на месечни помощи от АСП. Агенцията за социално

има такива схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в Националния план за действие по заетостта, но това не се прави от Агенцията за социално подпомагане. Никъде в текста не е визирано.

Втора реплика – госпожа Дамянова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми доктор Адемов, моята реплика ще е по втората част от Вашето изказване. Хубаво е, че цитирате това решение, но е хубаво също така да кажем, че то трябва да се прегледа изключително задълбочено от юристи и да се прецени дали всъщност дали всъщност става въпрос за нарушаване на социални права и за чл. 16 от Хартата – да прегледаме много внимателно чл. 16. Освен това, когато се дават становища – разбира се, този процес вече е приключил, към подобни институции, комитети, те трябва да се дават изключително аргументирано и обективно, защото тук нямаме – в предложенията, които правим, Вие казвате, че не е намерен балансът. Не мога да се съглася, че не е намерен балансът, защото него не трябва да го търсим само в този закон.

Мерките за подкрепа за децата са разписани много ясно в Закона за предучилищното и училищното образование. Подкрепяме ги с учебници, със закуска, с плод, зеленчук, мляко, транспорт, стипендии, награди – всичко, В крайна сметка обаче децата имат и задължението, но и правото да посещават училище и детска градина. Нещо повече, какво правим, включително и с предложението, което сме направили с колегите между първо и второ четене и което е малко по-нататък в Законопроекта? На практика ние казваме, че не отнемаме пари, много ясно сме го казали. Тези пари остават при детето и се използват за конкретните му нужди. Те могат да бъдат използвани за дрехи, за обувки, за транспорт, могат да бъдат използвани дори

Така че това е балансът. Ние искаме парите, които държавата отпуска като помощи за децата и за тяхното образование, да отиват и да бъдат при децата при децата – да се използват ясно за техните нужди. Когато е доказано, че родителите са безотговорни и не могат да използват тези средства за нуждите на децата, ние прехвърляме тези пари към училището и към детската градина, за да гарантираме правата на децата, повтарям. Благодаря. Извинявам се за Благодаря Ви, уважаема госпожо Дамянова. Трета реплика? Не виждам. Заповядайте за дуплика, доктор Адемов. ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. По отношение на първата реплика – искам да Ви благодаря за тези реплики преди това, никога за тези реплики преди това, никога Министерството на труда и социалната политика в нито една програма не е извършвало обучение за ограмотяване едно е ограмотяване, друго е квалификация и преквалификация! Никъде, в нито една програма на Министерството на труда и социалната политика – било то на Агенцията по заетостта или на която и да е структура, няма програма за ограмотяване! Вярно е ако искате, мога да Ви го докажа. На следващо място, по отношение на това, което каза госпожа Дамянова – просто цитирам решението на Комитета, който се е произнесъл по текстовете от българското законодателство. Дали е коректно или не – има си хора, които преценяват. Не сме ние тези, които преценяваме дали тези текстове са коректни или не. На следващо място, Вие казвате, че парите не ги спираме, а те отиват за конкретните нужди на детето. Кажете ми механизма, който е разписан – в кой закон, как тези пари стигат до детето? В момента парите стигат до училището училището и никой не знае – няма механизъм, по който да е ясно тези пари дали се използват за заплати, дали се използват за парно, за водоснабдяване! Къде е разписан такъв механизъм? Има ли разписан механизъм тези 40 лв. как ще стигнат до конкретните потребности на детето? В кой закон са разписани конкретните потребности на детето? Можете ли да ми кажете? Няма такъв закон или такъв нормативен акт! Вие казвате в момента – това, за което Ви ръкопляскаха колегите: учителката в междучасието преценява, че детето има нужда от маратонки, отива до най-близкия магазин и за 40 лв. купува маратонки, пергел или тетрадка. Това ли ми казвате в момента?! Не сте го разписали по конкретния начин! Тази дискусия е проведена в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Колегите от Тристранния съвет искат да има ясно разписан механизъм в законодателството, който да казва как тези

Уважаеми колеги, интересен дебат си отворихме с този закон. Първо, да кажа по повод на това, което казахте, господин Адемов: ами, ако няма такива програми за ограмотяване, да ги създадем! Защото е ясно, че когато някой не е завършил IV клас, или не е ходил въобще на училище, колкото и социални помощи да му плащаме, той няма да влезе на пазара на труда. Това всъщност е идеята на текста, който ние внесохме, на който направихме редакция, знаете, между първо и второ четене, с идеята да се опитаме да направим така, щото социалните плащания да бъдат до едно време и след това тези хора да ги върнем обратно на пазара на труда, където съответно да продължат пък те да плащат своите социални осигуровки и да има плащане за другите хора. Това е идеята на този текст и това беше и причината още преди няколко седмици ние да го внесем с колегата Искрен Веселинов, за да се опитаме да решим проблема с така наречения социален паразитизъм, с това, че има едни хора, които дълго време стоят изцяло и само на социални помощи, без да се опитват да се ограмотят, без да се опитат да направят някаква своя квалификация или да повишат тази квалификация и да се върнат обратно на пазара на труда. Това беше целият смисъл на този закон. Направихме корекциите в текста според това, което говорихме и с Вас, и с всички други колеги, с идеята да бъде един работещ текст, който аз се надявам, че в крайна сметка, гласувайки този закон, този текст ще намери начин да бъде работещ. Пак казвам: ако няма програми – и да, може би не е мястото им в Министерството на труда и социалната политика, този тест не задължава категорично който и да било орган да го прави, но това не пречи да създадем, ако трябва през Министерството на образованието, такива системи, за да може тези хора да се ограмотят, да се научат най-малкото да четат, да пишат и да говорят правилен български език, за да могат да се впишат обратно на пазара на труда. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Сиди. Реплика? Господин Адемов, заповядайте. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Сиди, аз не искам по никакъв начин да оставя впечатлението, че някой от тази пленарна зала и от българското общество е против това всички деца да бъдат обхванати в системата на образованието от ранна детска възраст. Защо казвам това? Защото аз продължавам да смятам, че децата трябва да бъдат подкрепяни. Добре, има подкрепящи мерки. Защо обаче казвам, че Министерството на труда и социалната политика не може да изпълнява ангажиментите си по ограмотяване? Защото няма административния капацитет – няма нито учители, нито може да ги наемем, ще кажете. Но този закон се администрира от Агенцията за социално подпомагане, от Министерството на труда и социалната политика. оттам е финансирането на този закон! Нещо повече, Вие казвате, че сега полагането на общественополезен труд от безработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в бюрата по труда и участието им в обучение и така е условие за получаване на месечни социални помощи. Кое е новото? В действащото законодателство има ангажимент на всички, които са в трудоспособна възраст, да упражняват общественополезен труд в рамките на 14 дни, 4 часа дневно. Това го има в действащото законодателство! В действащото законодателство, в Закона за насърчаване на заетостта, има текст, че който откаже повторно или който откаже предложен му курс за квалификация, за преквалификация, за включване в мерки, в програми на Агенцията по заетостта, му се отнема регистрацията. Когато му се отнеме регистрацията, за една година – при при повторно нарушение дори и за две години, той няма право да получава месечни помощи, защото условието да получиш месечни социални помощи е да имаш регистрация в Бюрото по труда. Тоест – действащото законодателство казва: за да получаваш месечни социални помощи, трябва да полагаш общественополезен труд изключвам тук изключенията, които са казани в Закона. И второто нещо, което е казано, е, че не трябва да отказваш програми и мерки за квалификация, преквалификация и обучение. Тези неща ги има в действащото законодателство! Какво променяме? Някаква генерална промяна има ли за тези текстове? Няма такова нещо! Благодаря, доктор Адемов. Втора реплика? Заповядайте, господин Иванов. Благодаря Ви, госпожо Председател. Колеги! Уважаеми колега Сиди, във Вашето изказване ми направи впечатление, когато засегнахте това това българските деца после да пораснат, да получат образованието, специализацията, от която имат нужда и която им е дадена по право. И задължения обаче има в контекста, който коментираме днес – техните родители да им осигурят такова образование. Защото засегнахте темата – да се върна първоначално, защо взех тази реплика към Вас – именно да станат интегрирани граждани в българското общество, да се влеят в пазара на труда и съответно със своята дейност, работа и инициативи да подпомагат социалната и здравната система в бъдеще. Защото не трябва да произвеждаме, макар и в този демографски момент, в който наистина българската икономика има нужда от работна сила, не може да си позволим да загубим дори едно дете

Благодаря Ви за репликите. Доктор Адемов, аз дълбоко уважавам Вашата експертиза. Това обаче, за което

тези, които вече сме загубили от системата на образованието, говоря за тези, които е трябвало да бъдат в училище преди време, не са ходили и днес единственото, което получават, са социалните помощи. Тези, които, така или иначе, днес не са обхванати от пазара на труда. Втората точка говори за бъдещето – за тези, които не трябва да изпускаме днес. Първата точка обаче говори за тези, които вече са изпуснати, които са на 18 – 20 и нагоре години, които получават социални помощи, и ги получават години наред, защото просто не могат да се впишат на пазара на труда по най-различни причини: било то това, че не могат да говорят и четат правилно, или това, че пък не могат и съответно нямат трудовите навици. Така че за това говорих и това казах аз, че

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, когато трите законопроекта почти като пакет, почти едновременно влязоха в Народното събрание за разглеждане, аз много се надявах, че ще минат с консенсус, че този дебат „за“ и „против“, който в момента тече, няма да се състои. Всъщност нека да направим едно отграничение и да видим кой е „за“ и кой е „против“. Радостното за мен е, че всички български партии в Народното събрание са, под една или друга форма, за това, което правим, което въвеждаме или което достигнахме между двете четения. И Законопроектът на колегите от БСП е в подобна насока. Той дори беше най-радикален и мисля, че, за голямо съжаление, ще бъде приет без тяхно участие. Но те губят! Те трябваше да бъдат в залата, за да участват в приемането на нещо, към което ние, „Патриотите“, отдавна се стремим. Когато преди 14 години от „Атака“ заявявахме подобни намерения, правихме внушения, правихме законопроекти в тази насока, бивахме обвинявани в най-черни грехове и ни се прикачваха най-ужасните съществителни и прилагателни. събрание против подобни законопроекти и идеи да бъде само ДПС. И не е учудващо, не е изненада за мен. в момента се опитва да мине за защитник на този електорат, на тези части от българския народ, които разчитат безрезервно, както и досега е било, на социални помощи. Всичко тук като опониране става – включително и в медиите, включително и в обществения дебат навън, под знака на това, че се посягало на права на български граждани, че това било дискриминация. Празни приказки, разбира се, без да се вникне в същността на всичко това! От началото на промените и в настоящото либерално време съществуват едни внушения, едни заблуди относно правата на човека, на хората, на общностите и тук сме пред един типичен пример в това отношение. Правата на хората, на общностите, на отделните граждани се определят и по Конституция, разбира се, но и със закон. Законът решава техния обем! Законът решава границите, в които са тези права! Иначе, ако водим едностранно и спекулативно този дебат, как ще обясним и нещо друго? Уважаеми колеги, за деца, чиито родители имат доход, по-голям от една установена граница, всички знаем, не се дават детски надбавки. В такъв случай може ли да говорим за засягане на права на хората, на гражданите, на децата? Ами, това не е по-малък дебат, това е даже по-важният, по-големият дебат. Защото в България вече са повече, съобразно тази граница, която е определена, онези деца, за които не се дават детски надбавки предвид доходите на родителите им! им! В тази връзка обаче опонентите на това, което правим в момента, на това правило, което възприемаме, не казват дума. Те мълчат! За мен това е големият дебат, по-големият дебат! И тук, в тази зала, има родители, които не получават за децата си детски надбавки по тази причина. Няма засягане на права на граждани, на отделни хора, на общности

Тук става въпрос отново за намигване към един електорат, към едни хора и опит на една политическа сила в България да заяви защита за нея и да я приобщи към себе си като гласоподавател.

В т. 5 думите „и учебната“ се заличават. 2. Създава се нова т. 6: „6. включването на децата в системата на предучилищното и училищното образование в случаите, когато същите подлежат на задължително предучилищно или училищно образование;“.

§ 5: „§ 5. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 14: „14. „Недобросъвестно получени средства от социални помощи“ са налице, когато за получаването им не са изпълнени или са нарушени изискванията на този закон или други норми на действащото законодателство, които имат отношение към определяне на правото на подпомагане, включително, когато получателят притежава имущество, или прави разходи, които не съответстват на заявените от него доходи, което е установено с влязъл в сила акт на съответните компетентни органи.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Заповядайте, господин Сиди.

колеги! Създадохме този текст с колегата Искрен Веселинов, с колегите от ВМРО и „Обединени патриоти“, за да можем да направим най-накрая легална дефиниция на това какво са недобросъвестно получени средства. Мисля, че между първо и второ четене коригирахме текста и вече е по-добър и работещ. Това всъщност е част от цялата онази стратегия, за която ние говорим от месеци и години насам – че трябва да се опитаме да спрем изтичането на социалната система към недобросъвестни граждани.

сватба от 300, 400, 500 човека, които обаче са на социални помощи, или случаят с онези – мисля, че бяха в Плевен, български граждани, които са на социални помощи, но карат изключително скъпи автомобили и така нататък. този начин с разпоредбата най-после правим една легална дефиниция на проблема и съответно хората, които демонстрират стандарт на живот по-различен от този, който им позволяват доходите, ще могат най-после да бъдат спирани да получават тези помощи и съответно ще трябва да

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Сиди, действително предложеният текст между първо и второ четене е по-коректният текст – да се надяваме, че той ще работи. и сега преди да се отпусне месечна социална помощ, съответните служители от Агенцията за социално подпомагане проверяват доходи, имущество и всичко останало, за което Вие говорите. Ако Вие предлагате този текст, това означава, че се съмнявате в това, което и сега правят служителите на Агенцията за социално подпомагане. Ако те не си изпълняват задълженията, това е въпрос на административни мерки, а не на законодателни промени. И сега има условия за получаване на социални помощи – или отговаряш на тези условия, за да получиш, или някой си позволява да напише нещо друго в заповедта за отпускане на месечна социална помощ – това твърдите в момента. Как така този човек, който има скъпи коли и прави пищни сватби и така нататък, ще бъде на месечни социални помощи? Къде са социалните работници, които правят социалната анкета? Обвинявате Вашите служители, колега.

има предложение от народните представители и „в“ цифрата „5“ се заменя с числото „10“. 2. В т. 2, буква „б“ цифрата „5“ се заменя с числото „10“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Светлана Ангелова, направено по реда

в ал. 11 т. 2 се изменя така: „2. когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия повече от три дни от дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, и от 5 учебни часа от ученик, за които няма уважителни причини; в ал. 12 след думата „прекратяването“ се поставя точка и текстът до края се заличава. в) в ал. 13 изречение второ се изменя така: „Помощта не се отпуска, ако ученикът е допуснал в рамките на един месен от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини. г)

като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.“

2. ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; 3. ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини. 3.

„Уважителни причини за допуснати отсъствия от дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование“ са налице, ако: а) за отсъствията е представена медицинска бележка, документ от спортния клуб, в който детето членува, документ от ръководител на танцова, музикална или друг вид художествено-артистична формация/група, в която детето участва; б) отсъствията са до 10 дни за периода 15 септември – 31 май с уведомление от родителя; в)

санкционния режим, който се предлага с този законопроект. Искам обаче да обърна внимание на нещо друго. Колеги от ГЕРБ, какво правите с предложението за в рамките на един месец? Това означава, че с четири учебни часа няма санкциониращ режим. Ако пресметнем, че в рамките на една учебна година имаме осем или девет месеца, това означава, че Вие позволявате неизвинени отсъствия между 30 и 40 учебни часа. Това е, което предлагате. Ако така сте го замислили, значи текстът е коректен. В противен случай трябваше да има промяна и в този текст, защото идеята децата да посещават училище по никакъв начин не се връзва с това, което казвате. Едно е пет учебни часа в рамките на един календарен месец, друго е като сборуваш часовете се получават между 30 и 40. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми доктор Адемов, благодаря, че оттегляте предложението след аргументите, които са изложили колегите в Комисията. Опитваме се наистина на всеки един кворум и при всяка една възможност да изразяваме тези аргументи. Прав сте обаче и за това, което казвате, че на практика един ученик може да прави всеки месец по четири отсъствия, но тук пак ще се върна на нашия Закон за предучилищното и училищното образование. Аз го казах и в нашата комисия, ще го повторя и тук, в залата. Двата закона, в случая тези конкретни мерки трябва да се разглеждат в цялост и заедно, защото в нашия закон много ясно е записано, че когато едно дете е е в риск, а тук става въпрос за деца в риск, веднага трябва да сработи екипът за подкрепа за личностно развитие. В тях са разписани ясните механизми, по които това да се случи как се сформира екипът, в него участват психолози, участват специалисти, участват социалните служби и така нататък. Този екип има много ясна задача – да определи план за подкрепа за това дете. Когато Когато имаме риск и видим, че има такъв риск от отсъствия, много важна е превенцията. Ето това е превенцията – екипът за подкрепа в училището и в детската градина, заедно с родителите, това са мерки, които, разбира се, че трябва да се обсъждат с тях, план за подкрепа за детето, така че да не се допускат тези отсъствия, за които Вие казвате с право, че ще се получат с натрупване. Това не трябва да се допуска. Има много ясно разписани механизми в Закона за предучилищното и училищното образование и в Наредбата за приобщаващо образование Остава, разбира се, системата да изпълнява тези мерки, които са разписани. Сигурно ще ѝ трябва време за това, но това е пътят. В крайна сметка трябва да наблягаме на превенцията основно, а не на санкциите, които са вече крайната мярка.

аз разбирам, че интегрираните мерки, интегрираният подход е този, който може да доведе до връщането обратно на децата в училище и до задържането им. Неслучайно тези 1100 екипа, които Вие изградихте, върнаха 40 хиляди деца, но искам да отбележа, че, ако не се лъжа, около 5 хиляди деца отново са напуснали училище, което означава, че санкциониращите мерки и тяхното превалиране – защото тук става въпрос точно за това, над подкрепящите мерки, в никакъв случай не може да доведе до резултат. Надяваме се ние да не сме прави, но не съм убеден в това, че тези мерки са мерките, които ще върнат децата в училище. Защото същите деца, които в България отказват да ходят на училище, отивайки в страните от Европейския съюз, ходят на училище, техните родители ходят и на работа, получават доходи от труд. Ето това е големият проблем – защо има такава разлика? Защо в България не искат да посещават системата на образование и не ходят на работа, а същите хора, като отидат в Европа, са тези, които са най-редовни на училище и ходят на работа, като получават доходи от труд. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми доктор Адемов. Имаме ли други изказвания, колеги? Доктор Дариткова, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Моето дълбоко убеждение е, че именно с комплексни мерки и усилия ще постигнем връщането в училище и образоването на децата, връщането в училище и образоването на децата, защото само това е гаранцията за една добре образована нация, която пък да бъде гарант на една просперираща държава. Тук се появи темата за медицинските бележки и декларирайки конфликт на интереси в контекста на това, че аз работя, практикувам и издавам такива бележки, искам да отразя един друг аспект на решението на проблема, който търсим с посещението на децата в училище и в задължителна предучилищна подготовка. Смятам, че съществува риск да се оказва натиск върху издаващите медицински бележки с оглед на това да се оправдаят неизвинени отсъствия и затова бих апелирала, за да можем да постигнем по-голяма ефективност на мерките, които сега тук залагаме в този закон, да се потърси решение, да се постави някакво ограничение и за броя неизвинени отсъствия, които децата могат да имат. Разбирам, че съществува риска някои наистина болни деца да се поставят в положение, в което да бъдат затруднени да представят бележка за отсъствие от училище за по-дълъг период от време, но пък съществуват медицински комисии, които могат да се произнесат в тези случаи. Смятам, че наистина Комисията по образование може да предложи адекватно място на тези мерки. Може би те трябва да бъдат в някакъв подзаконов нормативен акт, например в наредба,

лекарите, които издават медицински бележки за удостоверение на здравословното състояние на децата. Балансът в търсенето на добри решения е гаранция за реализирането на нашите намерения да образоваме по-добре подрастващите, децата и учениците. Благодаря, уважаема доктор Дариктова. Реплики? Заповядайте, госпожо Дамянова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема доктор Дариткова, първо, бих искала да изразя уверението си в това, че лекарите наистина винаги са обективни, но пък от друга страна, ще Ви подкрепя във Вашето предложение за ограничаване на броя на отсъствията, които имат право да правят учениците и децата с медицинска бележка. Лично аз винаги съм смятала, между другото, това е практика в много държави, практика е например и тук, в България – в Американския колеж, че отсъствията не трябва да се делят на извинени и неизвинени, защото отсъствието си е отсъствие. Детето отсъства, то губи учебен материал, губи от това, което трябва да получи и което му се полага по право в училище и в детската градина, но това е една друга тема, която може би тепърва трябва отново да започнем да дискутираме и с колегите от Министерството на образованието и науката, и с цялата гилдия, тя не е нова. Дори преди няколко години имаше консенсус по тази тема. Ние с колегите от Комисията по образованието и науката ще предложим промени на министъра на образованието в Наредбата за приобщаващо образование, където са регламентирани всички тези възможности за отсъствия. В заключение бих искала да кажа, по-скоро това не е към Вас, а е в продължение на това, което каза доктор Адемов, че най-голямото предизвикателство пред всички нас е задържането на децата в училище и мерките, които трябва да приложим. Да, връщаме ги, някои от тях механично, но това е първата и по-лесната стъпка. По-трудната и тази, която изисква време и наистина усилия от всички, е задържането им и мотивацията на децата за учене, защото те няма как да бъдат успешни, ако не са мотивирани да да се образоват и да получат знания, които след това да им гарантират добра реализация на пазара на труда. Пак ще се върна на Закона за предучилищното и училищното образование, на Плана за подкрепа на тези деца. Предстои аз да направя едно запитване към Министерството как се изпълняват тези текстове от Закона, защото това е изключително важно. Когато те са приемани и когато са записани там, това е с определена визия и философия. Ако планът за подкрепа на личностно развитие се изпълнява, с времето наистина и мотивацията на тези деца, които са в риск от отпадане, ще бъде по-добра и не само тяхната, но включително и на техните родители. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Дамянова. Друга реплика? Не виждам. Дуплика няма да има. Други изказвания? Не виждам. Колеги, преминаваме към гласуване. Първо, подлагам на гласуване наименованието на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

Избира Анна Василева Александрова за председател на Комисията по правни въпроси. 2. Избира Александър Койчев Иванов за член на Комисията по правни въпроси.“ Вносител е народният

Освобождава Красимир Митков Събев и Запрян Василев Янков като членове на Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите. 2. Избира Анна Василева Александрова за член на Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите.“ Вносител

Избира Валентин Алексиев Николов за председател на Комисията по енергетика. 2. Избира Димитър Бойчев Петров за заместник-председател на Комисията по енергетика. 3. Избира Станислав Иванов Стоянов и Васил Цветков Цветков за членове на Комисията по енергетика.“ Вносител Вносител – Даниела Дариткова.

Следва: „Проект! РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по здравеопазването Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Александър Койчев Иванов като член на Комисията по здравеопазването. 2. Избира Красимир Митков Събев

на пленарното заседание. Продължаваме с Парламентарен контрол в 11,00 ч.